Моля, колеги, заповядайте в залата. Имаме проблем с регистрацията – с пултовете, не със самата регистрация.

Всички колеги ли се регистрираха? Регистрирани 118 в залата плюс 1 онлайн – 119. Нямаме кворум. Следваща регистрация – след 10 минути. Следваща регистрация – след 10 минути.

Благодаря,

Колеги, моля да заемете местата си.

Моля, режим на регистрация.

които могат да вземат решение в днешния ден. Госпожо Желязкова – процедура. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги! Правя процедура за удължаване на срока за предложенията между първо и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване със Благодаря, госпожо Желязкова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

петък. Госпожо Александрова, заповядайте да ни запознаете с Доклада за второ четене. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, № 054–01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 г., приет на първо гласуване на 18 декември 2020 г. „Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. ...)“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

По § 6 има предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. § 1: „§ 1. В чл. 46 се създава ал. 8: „(8) Разпоредбите на ал. 4, 5 и 7 не се прилагат, когато се извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.“

Разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник. (7) Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура.“

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, на вниманието ни отново е Доклад относно Законопроекта за допълнение и изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от Красимир Ципов и група народни представители, приет и на първо гласуване, въпреки нашите протест и несъгласие, и не само нашите – на цялата юридическа общност, включително и на Висшия съдебен съвет. Целта на Законопроекта е да представи механизъм с помощта, на който да бъде разследван главният прокурор. В усилието си вносителите са създали нова процесуална фигура – прокурор по разследването срещу главния прокурор. Нека се опитаме да разберем това правно новаторство и се помъчим да разберем що е то прокурор по разследването срещу главния прокурор и дали не е поредният Франкенщайн в правната наука, роден от управляващото мнозинство?! Дали той е способен да реши задачата, за която е създаден?! За да си отговорим, трябва внимателно да изследваме предложения ни Законопроект от ГЕРБ и потърсим в него отговор на следните въпроси: кой го предлага, как се избира, как ще разследва и в кой съд ще се внася обвинителният акт срещу главния прокурор. Отговорите на тези въпроси са крайно незадоволителни и рисуват един магистрат, само и единствено прокурор, предложен от прокурори, и след края на мандата си се връща отново при колегите си прокурори на подчинение на обекта на своите разследвания. Магистрат, който ще възлага процесуално-следствени действия на следовател при специализираната прокуратура, която е на подчинение на главния прокурор, а един от заместниците му е и шеф. От кумова срама сте предложили да отпадне разпоредбата на чл. 139, ал. 2 от Закона за съдебната власт, даваща възможност на главния прокурор и неговите заместници да могат писмено да отменят или изменят актовете му. Това на практика е признание от вносителите, че именно тази разпоредба прави зависими прокурорите в България от волята на главния прокурор или неговите заместници. Защо тогава не предложихте ал. 2 на чл. 139 да отпадне и по отношение на всички прокурори, а само по отношение на разследващ на главния прокурор? На следващо място. Нима има наивник, който може да допусне, че прокурорът по разследване срещу главния прокурор, въпреки гръмката си титла, има капацитет нещо да направи, за да постигне целта, за която е създаден. Изводът, уважаеми народни представители, е очевиден. Не искам да използвам италианския термин и затова ще кажа простичко: кръгът на солидарността и взаимопомощта между прокурорите се затваря с тези предложения. Ако искате действително независими, изпълнени с гордост от работата си прокурори, които да преследват унищожаващата народа ни корупция, ги освободете и не предлагайте решения, целящи единствено и само да съхранят статуквото.

който извършва промени основно в два закона – Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Те са взаимосвързани, така че позволете ми, господин Председател, докато говоря по този параграф да се реферирам и към други. Цялата идея зад този законопроект е да се отговори на отдавна известното изискване на Европейския съд по правата на човека, постановено във връзка с делото „Колеви“, така че главният прокурор да може да бъде обект на ефективно разследване. Бързам да кажа, че това съвсем не е най-големият проблем на съдебната система, което не значи, че трябва да бъде подценяван, той трябва да бъде решен и ако може, ефективно решен. Още на първо четене ние заявихме и поддържаме все още становището, че тази нова фигура, която се въвежда със сега разглеждания законопроект, е ненужна, неразбираема, а вече може да твърдим, няма да бъде и ефективна. Една от причините за това, както се опитахме да обясним и на първо четене, е, че едно разследване не се води от един прокурор. Не и по начина, по който беше обявено това пред нас. И ето, господин Ципов и група народни представители, бидейки наясно с този факт, предвиждат в този параграф, че прокурорът по разследването срещу главния прокурор може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. Нещо повече. По-нататък в Законопроекта се създава нова ал. 3, в чл. 144 от Закона за съдебната власт, според която, когато този нов супер прокурор е във фактическа невъзможност да извърши неотложно действие по разследването, ръководител на спецпрокуратурата определя прокурор от тази прокуратура на случаен принцип. С тези две предложения цялата идея за уникалност изключителност, независимост и така нататък на новия разследващ главния прокурор се пропуква и на практика обезсмисля. Какво се получава всъщност? Статутът на този прокурор очевидно е специален и в голяма степен е приравнен на тримата големи в съдебната система. Той ще се избира от пленум на ВСС по изрично предвидена процедура, изискванията към него са завишени, има мандат подобно на тримата големи и така нататък, и така нататък. Само че този специален прокурор ще бъде просто заместен от редови прокурор в спецпрокуратурата, който е определян от ръководителя на тази прокуратура. Това само по себе си е абсолютното признание и доказателство, че Вие много добре разбирате, че правите един финт, създавате една фигура, с която формално да може да докладвате изпълнението на съдебното решение. Мисля, че вече има достатъчно сигнали от Съвета на Европа, някои от които Вие сте взели предвид, че това няма да се случи. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Други изказвания? Господин Байчев. ТОДОР

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми вносители, препоръките на Съвета на Европа бяха изрично да се създаде един работещ механизъм по контрол и разследване на главния прокурор, в случай че той извърши някакво закононарушение или престъпление. По стара българска традиция ние тръгнахме по пътя на най-малкото съпротивление, а именно по най-лесния начин да намерим един човек, да го назначим и да отчетем някаква дейност. С така предложените законодателни норми няма да се осъществят предложените в мотивите законодателни промени. Защо казвам това? Ами, от една страна, няма как редови прокурор да разследва главния прокурор, тъй като това е една строго йерархична структура и затова трябваше да бъде създаден отделен механизъм. Вместо това обаче ни се предлага една митична фигура на разследващ прокурор, който при това ще може да възлага в определени случаи на невъзможност или по-точно в случаите, когато си изпълнява служебните задължения, ще възлага на други прокурори или на следователи от Следствения отдел на Специализираната прокуратура определени следствени действия. Това от своя страна показва несъстоятелността на тезата, която защитават вносителите. От друга страна, Специализираната прокуратура и въобще Специализираният съд бяха създадени за борба с организираната престъпност. тук задавам един въпрос: в крайна сметка ние предполагаме, че главният прокурор и неговите заместници са организирана престъпна група или какво? Няма как с тези промени ние да отговорим на изискванията на Съвета на Европа. По всяка вероятност много скоро ще се сблъскаме с нов закон за изменение и допълнение, който наново ще трябва да предлага промени, тъй като по всяка вероятност Венецианската комисия, която ни задължи всеки един законопроект да ѝ бъде предоставен за разглеждане,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Всъщност в § 2 нищо изключително не се случва и нищо по-специално и различно не става от това, което се случва по всички разследвания по наказателни досъдебни производства в България, а именно възможността да се извършват отделни действия по разследването,

на цялото досъдебно производство ще се извършва от прокурора, който ще разследва главния прокурор. Той ще преценява какви процесуално-следствени действия да бъдат извършени, ще ръководи цялото разследване. Отговорността няма да премине в този следовател, който ще извършва едно от действията по разследването, нито пък той ще замести функцията по обвинение, която има прокуратурата. Това дали този механизъм, който се предлага в Законопроекта ще бъде одобрен или не, не мисля, че някой към този момент може да каже. И още една ремарка по отношение на Венецианската комисия. Тя има препоръчителни и консултативни функции. Нямам спомен да ни е задължавала да правим нещо. От това, което си спомням като видеоконферентни разговори с представители на Венецианската комисия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

Въпросът ми е следният: след като Вие самият признавате, че нищо особено не се случва и че ще се случват нещата така, както са се случвали и преди, каква точно е добавената стойност на новата фигура, която предлагате? Това е въпросът ми. А пък уточнението ми е: не става дума в случая за препоръките на Венецианската комисия или поне не само за тях. Препоръките на Венецианската комисия реферират към съдебно решение на Европейския съд за правата на човека, което обаче вече е задължително за България по силата на Конвенция, която ние сме ратифицирали, тоест въпросът стои и трябва да бъде решен. Единственият проблем е, че не го решавате както трябва. Втора реплика? Втора реплика – господин Попов. уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Митев, целта на Законопроекта Ви, поне така се стремите да я представите, е независимостта на разследващ – разследващия главния прокурор, на новата фигура, която Вие вменявате в българското право. Тази независимост обаче как ще бъде постигната, когато хипотетично – има хипотеза, пристигне сигнал при новата фигура – главния прокурор, той възлага отделни следствени действия на Специализираната прокуратура, на следовател към Специализираната прокуратура, само че тя е подчинена на главния прокурор. Тоест този следовател трябва да извърши някакви следствени действия, които са част от разследването – съществена част, срещу своя шеф. Как точно ще стане това и колко ще е независимо това разследване – сами можете да си отговорите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Не виждам трета реплика. Дуплика – господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател! Благодаря и за репликите. Първо, на въпроса на колегата Зарков защо на практика се предлага Законопроектът, като нищо не се променя. Всъщност се променя, тъй като създаваме нова правна фигура, която се избира по специален ред, с квалифицирано мнозинство от Пленума на Висшия съдебен съвет, не само на Прокурорската колегия, с възможност не само прокурори, но и съдии да участват в процедурата по избор на прокурор – разследващ главния прокурор. Предполагам, че не очаквате тук да се създава извънредно законодателство, с извънредни правила, различни от общите правила на наказателния процес в Република България, само защото евентуално разследването би било насочено към че всички сме съгласни, е гражданин на Република България като всички нас и би следвало да бъде разследван и съден по същите правила, по които бива разследван и съден всеки един друг български гражданин. Така че процедурата няма как да е различна. Няма как процесуалните правила да са различни, да измислим съвсем отделен процесуален ред извън този, който е предвиден в би се поставил въпросът за върховенството на закона и за принципа за правовата държава – доколко съществуват, след като се създава извънредно законодателство за едно лице, пък било то и главният прокурор. Що се отнася до репликата на колегата Попов, аз не съм съгласен, тъй като едно от действията по разследването – примерно извършването на един оглед или извършването на един разпит на свидетел няма как да повлияе, нито пък би могло да се определи като съществено или несъществено. А и в крайна сметка крайното решение дали ще бъде повдигнато обвинение или не ще принадлежи не на този следовател, който е извършил това действие, а на прокурора, разследващ главния прокурор, който всъщност изцяло е господар на досъдебното производство в тази фаза на наказателния процес. Благодаря.

§ 3: „§ 3. В чл. 200, изречение второ след думата „прокурори“ се поставя запетая и се добавя „както и на постановленията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“.“

„Отказ на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да образува досъдебно производство Чл. 213а. (1) Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. (2) Постановлението подлежи на обжалване пред Специализирания наказателен съд в седемдневен срок от получаването на преписа. (3) Специализираният наказателен съд разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката, като се произнася с определение. (4) При отмяна на постановлението съдът може да дава само мотивирани указания относно прилагането на закона, без да се засяга вътрешното убеждение на прокурора. (5) При отмяна на постановлението съдът указва какви действия и за установяване или проверка на какви факти следва да се извършат. (6) Определението по ал. 3 може да се протестира от прокурора и да се обжалва от пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението, пред Апелативния специализиран наказателен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз по-скоро с един въпрос към вносителите, защото те са предложили, видите ли, съдът да даде задължителни указания на разследващия, но без да засяга неговите вътрешни убеждения. Как ще стане това, абсолютно непонятно. Ами то за неговите вътрешни убеждения съдът не образува наказателно преследване и затова не го е образувал. Изобщо има ли нужда от вписването на това нещо в текста: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

проблем на съдебната система и на прокуратурата, като цяло на фигурата на главния прокурор, в частност. Един от основните проблеми според нас, уважаеми дами и господа, е абсолютният монопол, който има прокуратурата, върху това да реши дали да образува, или да не образува дадено производство по определен сигнал. Това е тяхно решение, което подлежи само на вътрешнопрокурорски контрол, стигащ до върха на пирамидата, тоест до главния прокурор. Оттам идва неговата голяма власт. България е една от страните с най-висока степен на осъдителни решения – 97 – 98%, пише в докладите на прокуратурата, които Вие сте чели, тъй като са ни предоставени, а в същото време хората живеят с оправданото чувство за несправедливост и ненаказуемост на определени деяния и на определени лица. Тоест проблемът не е толкоз в това, което влиза в съда, колкото в това, което никога не стига до него, и бариерата е в прокуратурата – тя решава. Прякото ни отношение към този текст е следното: ние от години тук настояваме да се въведе принципът на съдебна обжалваемост на онзи акт, с който прокуратурата отказва, за да може съдът да провери не вътрешното убеждение на прокурора,

През тези години Вие ни обяснявахте, че това е ненужно, невъзможно, вредно. Имахте някои аргументи, които си заслужава да бъдат чути, други, които бяха абсолютно извадени от контекста, но при всички случаи едно от важните неща, което трябва да се направи, е тази тази възможност за съдебен контрол върху отказите. Тя, между другото, е споделена и от експертите – международни и вътрешни. Тук Вие предлагате това, но само по отношение на отказите на новата фигура, и подлежащо, разбира се, на Вашия любим Специализиран съд. Стъпката е в правилната посока. Само че не трябваше да се отнася само към една, както вече стана ясно, ненужна фигура на разследващ на главния прокурор. Тя трябва да се отнася в един много по-широк аспект по отношение на лица или по отношение на деяния, който в един дебат включваше експертната общност, в това число прокурори, адвокати, научни работници. Може да бъде изчистен по начин, по който да се даде решение както на въпроса с фактическата недосегаемост на главния прокурор, така и по въпросите на други разследвания, които се случват трудно заради служебното положение или някаква вътрешна колегиална солидарност. Визирам тук сигнали срещу други прокурори, визирам сигнали за полицейско насилие и други, където разследващите органи са в пряка колегиална или друга връзка с хората, с които трябва да разследват. Предвиден е двуинстанционен контрол, всичко е затворено само в Наказателния съд, което ни кара да мислим, че Вие все държите всичко това да остане под някакъв вид контрол – какъв е, бъдещето ще покаже, и то много бързо ще си проличи. Приключвам със следното: хубаво е, че все пак се прави някакъв пробив по отношение на този принцип. Лошо е, че той е прекалено ограничен и е обвързан от самото си начало с тази безсмислена фигура на разследващ главния прокурор. Благодаря, господин Зарков. Има ли реплики? Има ли други изказвания? Изказване – господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, всъщност няма по-логично разрешение в този случай да бъде предвидена възможността за оспорване пред съд на отказ да се образува досъдебно производство, тъй като това е предметният обхват на Закона. Цялата цел на Закона е именно да се уреди производството и правилата, по които се извършва разследването, включително и случаите, в които има отказ да се образува изобщо досъдебно производство, да се извършва разследване. Така че в този смисъл, да, отказите могат да бъдат обжалвани двуинстанционно, както беше посочено, и няма как тук да търсим въвеждане на принципа, който колегата Зарков очаква от нас. Тъй като това, както сам той знае и както самият той е казал неведнъж, трябва да се случи след доста широк експертен дебат. Неведнъж по този повод са изказвани становища, че ако това стане по отношение на абсолютно всички досъдебни производства, това, което ще се случи, е блокиране и на прокуратурата, и на съда. И това е безспорно. Можете да го прочетете в редица становища, които идват не само от прокуратурата, идват и от наказателноправната теория. Така че в този смисъл няма как в този законопроект да търсите разширяване на принципа, който Вие искате да въведете. Това не е принцип, това е изключение от правилото, което съществува понастоящем в Наказателно-процесуалния кодекс. Защо Специализираният наказателен съд?

Правилно казахте, че това трябваше да стане след провеждане на голям обществен дебат по темата. Да, така е. Ами спомняте ли си, че ние преди две години предложихме това

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Кръстева, няма как да се съглася с Вашата реплика по простата причина, че Законопроектът, който внесохте, се отнасяше, доколкото си спомням, поправете ме, ако греша, до абсолютно всички наказателни производства. Няма как този принцип да се въведе по отношение на всички, тоест има как, но резултатите няма да бъдат добри от това. Мисля, че колегата Зарков много добре го знае. А казвам, че има нужда, защото има резон като цяло в тезата му, но би следвало да се мисли за конкретни производства, където да бъдат оспорвани, да видим тези производства как ще се развият те, ще бъдат ли затрупани и затруднени прокуратурата и съдилищата да ги разглеждат и да ги администрират? И затова казвам, че на онзи етап, онзи законопроект, който внесохте преди две години, нямаше как да бъде подкрепен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев. Други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на новия § 4 по редакция на Комисията. Гласували

По § 5 има предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 243 се създава ал. 13: 13: „(13) Алинея 10 не се прилага за постановленията на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.“ По § 6 предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 411а, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“.“ По § 7 има предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7.

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи 5, 6 и 7 по редакцията, предложена от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет провежда процедурата за избор на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 21: „21. избира прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.“ 2. В чл. 136: а) създава се нова ал. 2: „(2) Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник е част от Прокуратурата на Република България. Той участва в производствата по делата от компетентността му пред специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд

– 6“; е) създава се ал. 11: „(11) Разпоредбите на ал. 4 – 6 не се прилагат за дейността на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.“

ал. 3: „(3) Когато прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник е във фактическа невъзможност да извърши неотложно действие по разследването, административният ръководител на специализираната прокуратура определя прокурор от същата прокуратура на принципа на случайния подбор, който да го извърши.“ 7. В чл. 170 се създава ал. 6: „(6) За прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се назначава прокурор със стаж по чл. 164, ал. 7, с придобит статут на несменяемост, с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка „много добра“ от последното атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308,

Процедурата за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1. (2) Предложения за кандидатури за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник в 7 дневен срок от приемане на решението за откриване на процедурата (3) Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви, кадрова справка за кандидата по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, и писмено съгласие на кандидата. Всички представени документи се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет не по-късно от 14 дни преди публичното изслушване. (4) Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява датата, часа и мястото за изслушване за всеки кандидат най-малко 7 дни преди провеждането му. Изслушванията се провеждат по азбучен ред. Те са публични и се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет. съвет. (5) Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на изискванията за защита на личните данни. (6) Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изготвят доклади за професионалните и нравствените качества на кандидатите. Докладите съдържат заключение относно: 1. законовите изисквания за заемане на длъжността; 2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества; 3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. (7) Докладът на всяка комисия се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 7 дни преди гласуването на съответния кандидат. (8) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема решението за избор на кандидат с мнозинство не по-малко от петнадесет гласа с явно гласуване. (9) Когато при първото гласуване никой от кандидатите не е получил петнадесет или повече от гласовете на членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, изборът продължава за двамата кандидати, получили най-много гласове. гласове. (10) Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се избира за срок от 5 години, без право на повторно избиране. (11) При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 129, ал. 3,

или предсрочно прекратяване на мандата, се назначава на заеманата преди избора длъжност, на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт.“ 9. В чл. 175: а) създава се нова ал. 6: ал. 6: „(6) Основанието за предсрочно освобождаване на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда за избора му.“; б) досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8. и 8. 10. В чл. 308, ал. 2, в текста преди т. 1 след думата „съвет“ се добавя „и на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“. 11. В чл. 311, т. 4 накрая се добавя „и на прокурора по разследването срещу главния прокурор

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 10: „§ 10. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз преди малко, както и моите колеги се спряхме по същността на Законопроекта, по неговите цели или липсата на такива и възможността да се постигнат те. Само че тук в този параграф използвам възможността да кажа и по отношение на целия Закон, че има и граматическа грешка очевидна граматическа грешка, а пък в Закона за нормативните актове ясно е посочено какви следва да бъдат нормативните актове. Те следва да са ясни, да не пораждат двусмислия. Но това на практика показва как без обществен дебат, как набързо, на инат от ГЕРБ се опитват да прокарат този законопроект въпреки оспорването на цялата юридическа общност, въпреки оспорването от страна на опозицията – на БСП, въпреки оспорването от страна на

От текста излиза, че новият главен прокурор има заместник. Точно това сте написали. Чисто граматически дори е невярно. Не е вярно конструирано самото изречение и поражда двусмислие. Но това на практика онагледява точно това, което Ви казах преди малко – как набързо, без обществено обсъждане, въпреки всичките мнения на цялата общност се опитвате да прокарате това безумие. Благодаря.

Не. Смятате, че няма основание за редакция? Благодаря. Реплики има ли към изказването на господин Попов? Няма. Заповядайте, госпожо Нитова.

Уважаеми господин Симеонов, уважаеми народни представители! Във връзка с предложението за създаване на нова ал. 2 в чл. 136 от Закона за съдебната власт ще Ви припомня чл. 126, ал. 2 от Конституцията, който гласи: „Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори“. прокурори“. Текстът, който предлагате, обезсмисля всички текстове, които преди малко гласувахте и приехте. Вие създавате един омагьосан кръг, от който няма излизане, и е ясно, че няма да има ефективност от работата на новосъздадената фигура прокурор, който ще разследва главния прокурор. По този начин хвърляте прах в очите на българските граждани, че работите за върховенство на закона и изпълнявате препоръките на Венецианската комисия и Съвета на Европа. Знаете ли, аз вече се чудя дали не пробвате кой ще издържи повече – дали Венецианската комисия и Съветът на Европа със своите препоръки

Имате фактически десет минути. Ако желаете, може да не ги използвате всичките. КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.

Параграф 9 извършва много промени в Закона за съдебната власт. За тях отношение взеха моите колеги, стана дума и при предишните параграфи. Няколко разпоредби се променят, критиките към тях са ясни, но аз искам да кажа една разпоредба, която не се променя, а тя е ключова за ефективността на новата фигура на прокурор, разследващ главния. На Правната комисия поставих въпроса дали това е просто пропуск. След като и днес в Доклада го няма, означава, че това не е пропуск, а съзнателно решение. За какво става дума? Според чл. 230 на Закона за съдебната власт, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, той може да бъде отстранен от длъжност от съответната комисия на Висшия съдебен съвет и това е до приключване на наказателното производство. Това се случва по мотивирано искане на главния прокурор, което от своя страна се основава на предложение от наблюдаващия прокурор. Такава възможност обаче не е предвидена и Вие не правите поправка, която да предвижда, че разследващият главния ще може да поиска от ВСС отстраняване от длъжността за времето на производството на обекта на своето разследване, тоест на главния прокурор. Нещо повече, главният прокурор от своя страна може да поиска отстраняване от длъжност на този, който ще го разследва, ако той е попаднал в тази хипотеза. И това Ви го поставихме най добронамерено в Правната комисия. Абсолютно нищо не е взето предвид като бележка, което ме кара да мисля, че Вие целенасочено, между многото текстове, които сте променили в Закона за съдебната власт, сте скочили от чл. 175 до чл. 308 някак си, подминавайки този елемент. А той е по-важен за главния прокурор, може би повече, отколкото за редовите съдии, прокурори и следователи, които са обект на текста сега. Това само по себе си е многозначително. Приключвам с § 9 и се обръщам към § 10, господин Председател, и моля да обърнете внимание, че той няма нищо общо с разглежданите девет преди това. Досега се занимаваме със закони в два нормативни акта, които уреждат нова фигура в българското правораздаване, която ще разследва главния прокурор, и сега изведнъж се занимаваме със защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, и по-точно с Бюрото по защита, което функционира при главния прокурор. Въпреки че има семантично съвпадение между думите „главен прокурор“, темите нямат нищо общо. Вчера имахме възможност по друг повод да говорим за тези неща. И понеже към господин Митев съм се ангажирал с определен анализ, това също трябва да е обект на такъв анализ. Нищо общо! По същество за какво става дума? Знаете, Бюрото по защита при главния прокурор първоначално беше създадено с една цел – да защитава свидетели, които имат необходимост от специална защита. Затова е направен и специален закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. С времето, и особено в този мандат, някак си от Бюрото за защита отпадна работата по свидетели. Не че е заличена, но неговите правомощия се разшириха до личната охрана основно на висши магистрати, на самия главен прокурор и така нататък, и участията им, което видяхме по телевизията, в различни... Сега с тази поправка това нещо се привежда във вид – като отпадат думите „при условия и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс“. Защо отпадат, господин Председател, тези думи? Ще Ви кажа. Защото тази нова дейност по охрана няма нищо общо с наказателния процес, тоест не може да се осъществява при условията на Наказателно-процесуалния кодекс. Това заслужава отделен дебат по отношение на що е то Бюрото за защита, каква е неговата функция, къде трябва да бъде ситуирано, а не на този законопроект отзад да му лепнете и тази тема, надявайки се може би тя да мине незабелязано или давайки някакъв знак на някого. Абсолютно недобросъвестно е това законодателство по този начин. И това не е най-лошото. Най-лошото е, че в крайна сметка то се оказва неефективно и води до

Не виждам желаещи. Господин Ципов, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Нека все пак да напомним, че става дума за второ гласуване по така внесения законопроект, защото виждам, че голяма част от въпросите и темите, които се повдигат, вече бяха дискутирани на първо гласуване в пленарната зала. От трибуната отново искам да заявя нашата категорична позиция, че трябва да се въведе една такава фигура, за да се изпълнят и направените препоръки към нас от страна на нашите европейски партньори, от друга страна, да се отговори на обществените очаквания. Да, този законопроект претърпя сериозна промяна между първо и второ четене, но в крайна сметка именно поради тази причина се разглеждат всички законопроекти, за да предизвикат обществена дискусия, да постъпят различни мнения и становища и пленарната зала да прецени как трябва да продължи законодателният процес при разглеждането на даден законопроект. какво направихме между първо и второ четене. Първоначално идеята, която лансирахме във внесения законопроект, беше номинациите за прокурора прокурора по разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се прави от прокурорската колегия. Сметнахме и още при първото гласуване заявихме, че ще направим предложения именно в тази връзка. връзка. След малко ще гласуваме номинациите за издигане на съответните кандидати за тази длъжност да могат да се правят от Пленума на Висшия съдебен съвет – не по-малко от шестима членове на Пленума на

на Висшия съдебен съвет да направят своите номинации, като всъщност и възприехме направените препоръки, които чухме в рамките на обществената дискусия. От преждеговорившите се чуха много упреци, че в крайна сметка, въвеждайки тази фигура, ние трябва да търсим много изключения от общите принципи. Не мога да се съглася с такава позиция дотолкова, доколкото в крайна сметка този прокурор по разследването срещу главния прокурор трябва да извършва всичките си действия съобразно Закона. А Законът е такъв и по отношение на наказателното производство, и по отношение на процедурите за определяне на кандидатите за тези длъжности. Съвсем ясно заявихме, че трябва да се съобразим с различните мнения и становища, които постъпиха, и поради тази причина направихме тези предложения, които измениха наистина сериозно

Благодаря, господин Председател. Ще се спра само на процедурата по отношение на избора на кандидати. Другото, което променихме също в Закона за съдебната власт, е първоначалното ни решение по отношение на мандата на този прокурор. Първоначално вариантът беше да е 7-годишен мандатът, сега предложихме и надявам се, че залата ще подкрепи, този прокурор да има 5-годишен мандат. А също друго нещо важно, което направихме, е особеното мнозинство. Това мнозинство ще е по-различно от мнозинството, което е необходимо в решението на Пленума на Висшия съдебен съвет по отношение на избора на административни ръководители или пък от избора на така наречените трима големи.

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“, § 8 и § 9 по редакция на Комисията, както и предложението за нов § 10. Гласували

№ 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2021 г. На свое заседание, проведено на 27 януари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2021 г. На заседанието присъстваха от администрацията на Министерския съвет – госпожа Мариета Немска – директор на дирекция „Икономическа и социална политика“, и госпожа Мариана Славкова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“. Законопроектът беше представен от госпожа Немска, която посочи, че с него се привеждат в пълно съответствие изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за за възлагане на договори за концесия и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Тя отбеляза, че при спазване на националното законодателство и изискванията на директивите се прецизира обхватът на закона с посочване на всички възлагащи органи и възложители, като се дават дефиниции на термините „доминиращо влияние“, „изключително право“, „местни органи“, „регионални органи“, „публичноправна организация“, „свързано предприятие“, „специално право“ и се допълва определението за „публично предприятие“, а думите „публичен орган“ се заменят с „възлагащ орган или възложител“. Във връзка с разширяването на кръга на субектите се уточняват и изключенията от приложното поле на Закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги. Законопроектът прецизира и редица понятия като „концесия с трансграничен интерес“ и „концесия без трансграничен интерес“, целящи улесняване на прилагането на Закона. За постигането на пълна хармонизация с разпоредбите на европейското законодателство се конкретизират основанията за изключване на кандидат или участник и се предвижда възможността възлагащият орган или възложителят по собствена преценка да не изключва да не изключва участник, който е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато при спазване на предвидените изисквания се установи, че въпросният икономически оператор ще е в състояние да изпълни концесията. С Проекта за закон се отменя императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице и се предоставя възможност на възложителя да прецени необходимостта от включването ѝ в договорите за концесия. Прецизират се изискванията за предоставяне на информация на кандидатите и участниците, като се гарантира своевременно уведомяване за взетите решения относно възлагането на концесия, включително информация за спечелилия кандидат, основанията за отхвърляне на заявлението или офертата му и основанията за всяко решение да не се възлага договор. С предложените промени в Приложение № 2 се допълват дейностите, за изпълнението на които може да се възлага концесия за услуги и се предлага включването на добив на нефт или газ, както и проучванията и добивът на въглища и на други твърди горива. За осигуряването на по-качествено и всеобхватно извършване на мониторинг и предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии се предлага дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет да извършва мониторинг на концесиите, когато стойността е над европейския праг и се въвежда забрана за определяне на най-висок размер на инвестициите като критерий за възлагане. Със Законопроекта се прецизират условията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и изискванията за съдържанието на протокола. Предлага се също проверката на декларираните със заявлението факти и обстоятелства да се извършва от концедента при подписване на договора за концесии. С предложените изменения се конкретизира редът за откриване на партида за двата вида концесии – над и под европейския праг, и се регламентира задължението на концедентите за приемане и обработване на електронни фактури, като с изрична разпоредба се дефинира съдържанието им. Предвижда се отпадане на концесиите за ползване от обхвата на Закона за концесиите, като с това се цели изпълнение на изискванията на европейското законодателство и улесняване на концедентите при класифициране при класифициране на концесията. Със Законопроекта се уточнява, че експлоатацията на услугите включва и правото на концесионера да извършва една или повече стопански дейности, различни от услугите, които са възложени за предоставяне и управление, като по този начин се осигурява възможността за възлагане на концесия за обекти, които са държавна или общинска собственост. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Христиан Митев, Анна Александрова и Тодор Байчев. Народният представител Христиан Митев заяви, че ще подкрепи Законопроекта. В отговор на поставените от господин Митев въпроси госпожа Немска от господин Митев въпроси госпожа Немска уточни, че срещу България няма образувана наказателна процедура по повод въвеждането на директивите и допълни, че е постъпило уведомително писмо, което съдържа конкретни препоръки за използваната терминология и което е повод за предложените промени. Господин Зарков и господин Байчев посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта. В отговор на поставените от тях въпроси госпожа Славкова посочи, че концесиите в областта на отбраната и сигурността са предмет и на действащата уредба на Закона за концесиите и предложението само прецизира използваната терминология. Тя добави, че не се създава възможност за участие на подизпълнители, а се дава възможност на концедента да прецени дали да уговори в договора за концесии солидарна отговорност на третите лица. Беше уточнено, че със Законопроекта не се въвеждат никакви промени във връзка с участието на подизпълнителите.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

на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2021 г. На свое заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2021 г. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: Илияна Тодорова – заместник-министър; от Министерския съвет: Мариана Славкова – държавен експерт, и Северина Десподова – главен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Мариана Славкова. Тя подчерта, че Законопроектът е разработен с цел привеждане в пълно съответствие с изискванията на Европейското законодателство. Въвеждат се изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Допълнително в Законопроекта са включени и предложения за прецизиране на отделни разпоредби с цел улесняване на правоприлагането, като една от основните е отпадането на концесиите за ползване. Със Законопроекта се предлагат изменения и в Закона за водите, които целят да се избегнат някои противоречиви разпоредби, свързани с възлагане на дейностите по управление и поддържане на язовири. С разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от Закона за водите императивно е определено, че на лицето, на което се възлага концесия за водностопанска система, с концесионния договор се възлагат и дейностите по управление и поддържане на съоръженията. Възлагането на дейностите по управление и поддържане на съоръженията във всички случаи включва изпълнение или едновременно проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности, включени в Приложение № към Закона за концесиите. Поради това във всички случаи концесията за язовир следва да се определя като концесия за строителство, независимо от вида, естеството и стойността на допълнително възложеното строителство. Запазени са разпоредбите в Закона за водите, които допускат язовирите да се отдават под наем във връзка с постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България. По предложение на Министерството на околната среда и водите Законопроекта е включено отпадането на стопанската оценка като основание за актуване на минерални води, публична общинска собственост. То е направено с цел съобразяване с изменение на разпоредбата на чл. 21 от Закона за водите. В Комисията е постъпило становище от Министерство на околната среда и водите, което е в подкрепа на Законопроекта и беше представено от заместник-министър Тодорова. Отношение по внесения законопроект взеха Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов, Младен Шишков, Красимир Богданов и Атанас Костадинов. Бяха изказани становища в подкрепа на отпадането на концесиите за ползване. Обсъдиха се и темите, свързани с действието на сключените към момента договори, и беше потвърдено от вносителите, че законодателните промени няма да доведат до промяна в условията на действащите договори. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите единодушно, с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, №

Моля, поставете си маските! Не ме принуждавайте да вземам мерки. думата по въпросния законопроект. Той е представен на нашето внимание в отговор на писмо на Европейската комисия относно прецизиране на текстовете, имплементирани в българското законодателство за имплементация на Директивата от 2014 г. за концесиите на Европейския парламент. Конкретно. Това, което ни предлага вносителят, е точно прецизиране на текстовете, за да отговорим на опасенията, които Европейската комисия е изпратила през 2020 г. до нас за прецизиране на текстове. Конкретният параграф, който изненада колегите от ГЕРБ в Комисията по отбрана, е именно § 10 за концесии в сферата на отбраната. Доколкото разбрах от колегите, които са работили по изготвянето на Законопроекта от на Министерския съвет, става въпрос за следното: за отговаряне на изискване от страна на Комисията за прецизиране на изключенията и на текстовете относно изключенията за концесии в сферата на отбраната и как държавите могат да провеждат процедури, които касаят техния основен интерес. Конкретният текст на Директива 2014/23 на Европейския съюз за изключения гласи, че тази директива не се прилага за концесии в областта на отбраната и сигурността, които имат три основни момента, а именно държавата да смята, че има основен интерес в сферата на сигурността и чувствителна информация, която не може да споделя, да съдържат класифицирана информация и да има извършена проверка за пропорционалност на заетите действия, тоест мерките, които са приложени с основен интерес и с избягване на Закона за концесиите, тоест използване на изключенията да не могат да бъдат постигнати с по-ниски мерки, а именно проверка за пропорционалност. Доколкото разбирам от колегите, това е и вариантът да се дефинира текстът, за да се отговори на тези условия, да се даде дефиниция какво е това концесия в сферата на отбраната и сигурността.

от Комисията по отбрана – колегите от ГЕРБ, поемаме ангажимент да внесем промени между двете четения, а именно за прецизиране на изключенията в Директивата, за да може дословно да претранспонираме текста на чл. 10, § 6, буква „а“ от Директивата, който касае концесията в сферата на отбраната и сигурността, а въпросният § 10 да отпадне, така че да няма никакви съмнения, че ще има концесии в сферата на отбраната – нещо, което е абсолютно неприложимо в българския правен мир. По този начин да изпълним условията на Европейската комисия за пълно прилагане на Директивата, но и да няма допълнителни въпроси какво е това концесия в сферата на отбраната, тъй като предлагаме този § 10 да отпадне. Благодаря. (Частични ръкопляскания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

засягаща § 10, чл. 12, касаеща отбраната и националната сигурност на държавата. Разбира се, в самия закон има и много други текстове, които трябва да се прецизират, дори е недостатъчно да се прецизират, както и този параграф. Уважаеми колеги, сигурността е функционално състояние на дадена система, която осигурява неутрализирането, противопоставянето на външни и вътрешни фактори, които оказват влияние, могат да въздействат деструктивно или да влошат организационното състояние на дадена система. Това води до невъзможност за нейното функциониране. Това е като дефиниция за сигурност. Разбира се, ако вдигнем малко по-високо летвата, касаеща националната сигурност, и особено, когато се отнася за отбрана, това е система от мерки, предприета от една държава, за да си осигури своето оцеляване и безопасност, както и предотвратяване на заплахи – вътрешни и външни, и закрила и закрила на благосъстоянието на гражданите и на населението. Спирам дотук. Ако сте вникнали внимателно в § 10,

но това трябва да става в определени граници, в определени параметри, тоест държава толкова, колкото е необходимо. Ние сме за свободно икономическо развитие, но под контрола на контролиращите системи от страна на държавата. Уважаеми колеги, свободното икономическо развитие, конкурентоспособността не изисква, дори не налага отдаването на концесия на национална сигурност, особено касаеща отбраната, а и не само. Много внимателно трябва да се изписват текстовете, независимо кой е работил по тях. Разбира се, трябва да се черпят и положителните практики от други други държави. Ще дам като пример Великобритания, където по-голямата част от железниците – влаковете, са частни, но самите съоръжения, по които се движат, така наречените релси, са държавни.

и трябва да построи съоръжения за тяхното съхраняване, така наречените хангари, питам аз: тези хангари ще се отдават ли на концесия, изключителна държавна национална сигурност? А поддръжката на бойните самолети също ли изисква отдаване на концесия, уважаеми колеги, или става дума за някое пристанище, за всичко това, което влиза в обхвата на отбраната? Това са неясни въпроси, които обществото утре, вдругиден

европейските директиви, прецизиране на текстове и така нататък. Уважаеми колеги, а ако говорим за областта на киберсигурността, която е много актуална в момента,

кое налага, как ще бъде изпълняван контролът, от кого? Това са все въпроси, които изискват не прецизиране, а изобщо неразглеждане. Държавата, сигурността на гражданите, сигурността на нацията не може да се отдават на концесия, уважаеми колеги. Ако получим достоверни отговори, които липсват, а аз се съмнявам да получим такива, бихме помислили да преразгледаме нашата позиция. Но се съмнявам. Разбира се, това автоматично навява за корупция в огромни размери с държавна концесия. Ще следим изкъсо този процес. Предлагам между първо и второ четене изобщо да отпадне § 10, чл. 12, за да няма

параметрите, измеренията и характера на придобиването на съвременни летателни средства и най-вече на новия самолет F-16 Block 70. Много добре знаете какви финансови средства отделя централният бюджет, за колко години, каква инфраструктура и кои летища ще бъдат изградени. И тук да питате министъра на отбраната за нещо, което Ви е известно, е форма на внушение за корупция, както Вие казахте. Радвам се обаче, че споменахте за пристанище, защото във Вашите уста пристанищата влизат много близо до Черноморско крайбрежие, до плажове, а от там думичката „Росенец“ просто се набива на очи.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

Затова ние сме категорично против да има концесии в сферата на отбраната и не искаме да има такива. Трябва да прецизираме текста – на изключенията, така както е по директива, за да може да изпълним условията, които са ни които са ни предложени от директивата, тъй като имаме все пак и належаща наказателна процедура, но тези условия касаят изключенията в сферата на националната сигурност, които не подлежат на концесия и това, че държавата трябва да провери и максимално да стесни обхвата на изключенията, за да се намали нивото на корупцията. И това е нещото, което ГЕРБ предлага – да намалим корупцията и да няма концесии в сферата на отбраната. И нека приключим дебата, защото този параграф трябва да отпадне. Благодаря Ви, господин Гаджев. Господин Ибрямов, заповядайте за дуплика. Благодаря. Господин Гаджев, самият факт, че сте изненадани от този текст, говори за едно. Липсва диалогът между институциите, господин Гаджев! Липсва диалогът между отделните институции в държавата и това, което казах, само потвърждава моите думи. Благодаря, че сте размислили, че трябва да се прецизира или оттегли този текст, поздравявам Ви за което. Колкото до господин Михов, аз зададох въпроси към министъра на отбраната, който е принципал. Когато касае отбраната и националната сигурност, всички подлежащи към отбраната –съоръжения, земя, бойна техника, попадат в параметрите на този текст. Още веднъж ще кажа: това от думите, които Вие казахте, а и господин Гаджев, потвърждава, че става дума за мащабна корупция – корупция в отбраната, свързана с националната сигурност на държавата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предлаганото изменение в § 10, чл. 12 на Закона за концесиите е неясно и доста смущаващо. Така предложеният текст е може би опит да се заобиколи Закона за обществените поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.

закон е казано, че целта на концесиите е да осигури: „1. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори; задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена; ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми; 4. икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.“ На базата на това:

Там се възлага същото, което преди това цитирах в досега действащия закон: „1. Доставка на оборудване, което е специално проектирано или адаптирано за военни цели и е предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за такова оборудване, наричано по-нататък „военно оборудване“; 2. доставка на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за такова оборудване.“ И тук вече влизаме в разговора за класифицираната информация, влизаме в разговора за обществени поръчки на тъмно. Как точно ще се концесионират оръжия, боеприпаси и военно оборудване? Това звучи абсурдно, като се има предвид цитираният по-горе чл. 2 от Закона за концесиите. Доставките на техника, оръжия, боеприпаси и друго военно оборудване са регламентирани в Закона за обществените поръчки. Ето защо ние от парламентарната група на „БСП за България“ считаме, че тези промени целят именно това – неговото заобикаляне. „Концесия“ означава право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставено от концедент на търговско дружество – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера и според предмета си може да бъде: концесия за строителство, за услуги и за добив. Може ли някой в тази зала да ми обясни как оръжия, боеприпаси, военна техника и специални средства ще се използват от армията и специалните служби – от концедента? Оръжията и боеприпасите са индивидуални средства и именно в това се състои противоречието между предложените промени и реалността. Освен това приемането на подобни промени, записани по този начин, би означавало да се даде на концесия отбраната и сигурността на страната. Това е недопустимо от гледна точка на интересите на държавата. Относно отдаването на концесия на строителство бихме могли да го обсъдим наистина, тъй като Министерството на отбраната може да отдава за различни търговски цели свои имоти с отпаднала необходимост и по този начин да акумулира средства за подпомагане на своя бюджет. Но тази възможност я има и в досега действащия закон.

строителство и услуги, пряко свързани с оборудване по т. 1 или 2, за всеки и всички елементи от жизнения цикъл на оборудването, който включва възможните последващи стадии, като научноизследователски и развоен, промишлена разработка, производство, поправка, модернизация, изменение, поддръжка, логистика, обучение, изпитване, извеждане от употреба и обезвреждане.“ Ето тук ние влизаме в една колизия наистина против националната сигурност и отбраната. Кое от тези неща е нещо, което да не дава възможност да се изпълни по сега съществуващите нормативни актове и най-вече по Закона за обществените поръчки, че е необходимо да се отдава на концесия? Как ще се отдаде на концесия например изваждането от употреба и обезвреждане? Този текст от предложените промени красноречиво показва, че такъв концесионен договор няма нищо общо с чл. 2 от действащия Закон за концесиите. Той е просто неприложим от какъвто и аспект да се погледне. Може ли бракуването на въоръжение, техника и други да се отдават на концесия? За тази дейност има друга нормативна уредба уредба и база. В заключение, още веднъж трябва да отбележа, че предложените текстове са абсурдни от гледна точка на философията, залегнала в чл. 8 на Закона за концесиите, където е казано какво може да се дава на концесия.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на работното време до приключването на този законопроект и гласуването. Благодаря. Предлагате до приключване, до гласуването на Законопроекта да удължим времето преди парламентарния контрол. Има ли други предложения, обратни? Не виждам. Моля гласувайте направеното процедурно предложение.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

или 4 февруари, ако не се лъжа, но в началото на февруари 2016 г., когато приемахме Закона, който разреши на други страни – членки на НАТО, заедно с нашите самолети да извършват Air

и да даваме отбраната си на концесия: който ни предложи по-добри условия, той да ни охранява. В дадения случай тази ирония, за съжаление, пет години по-късно се получава почти реално с това, което ни се предлага в Закона за концесиите. Защото много ми е интересно, ако внимателно прочетем това, което се предлага в чл. 12, ал. 2, т. 4 – какво е това „концесия“ в отбраната, там е написано „услуги за специфични военни цели или чувствителни услуги“. И питам аз: дали пък случайно няма да включим отбраната на държавата, за охраната на границите и всякакви други мисии като „чувствителни услуги в областта на отбраната“, за да можем така да ги даваме на концесия? Това, разбира се, е под формата на ирония. Но, за съжаление, тази ирония има основание в това, което ни се предлага. Защото не мога да разбера! Колегите от ГЕРБ ще оттеглят това предложение или ще го променят под някаква форма, но ще предложат да отпадне този параграф въобще. Колегите от ДПС нямат въобще намерение да го подкрепят. Чух, че Патриотите също били против това нещо. Ние от БСП не сме съгласни. Е, кой го внесе? Някой може ли да ми обясни в тази държава кой си позволи да направи връзка концесия и отбрана? Нещо, което е абсолютно несъвместимо, нещо, което е изключително национална отговорност – отбраната и всички действия, които са свързани в тази област. Питам: как и кой го направи и дали този, който го направи, има очи да застане пред обществото и да каже: аз съм този, който предложих да има концесия в отбраната? Предполагам, че няма да посмее да го направи, защото такива недомислици правят политиката на държавата ни точно толкова – не искам да употребявам обидни думи, ама олекотена, че едва ли някой може да ни вземе на сериозно. След като в такава област като отбрана можем да си позволим такива волности, незнайни герои в политическия живот да правят такива предложения, от които после ние тук да се чудим как да се оправяме, не знам докъде ще го докараме.